Josip (SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 623. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, njegovo ste izvješće primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministrice vanjskih i unutarnjih poslova, i europskih poslova, pardon, gospodin Joško Klisović. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je dakle prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja. ograničavanja. RH kao članica EU provodi međunarodne mjere ograničavanja EU u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Pored autonomnih restriktivnih mjera EU, Hrvatska primjenjuje i sankcije utvrđene rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a koje preuzima i EU. Dozvolite mi da vas podsjetim da je temelji zakon usvojen 2008. godine, tim zakonom stvoren je okvir za preuzimanje pravnih propisa EU u području međunarodnih mjera ograničavanja u naš pozitivni pravni sustav. Sukladno navedenom zakonu Vlada RH donosila je odgovarajuće odluke kojima se uvodio pojedini režim mjera ograničavanja prema određenim fizičkim i pravnim osobama, entitetima i državama, a u skladu s odlukama i uredbama Vijeća EU. Danas Danas je pred vama zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, koji će osigurati izravnu primjenu propisa EU. Članstvom RH u EU svi pravni propisi EU iz područja mjera ograničavanja postali su sastavni dio unutarnjeg pravnog sustava RH. Zbog toga su Zbog toga su prestali razlozi za unošenje i prilagodbu pojedinih propisa EU u nacionalno zakonodavstvo u obliku pojedinih odluka Vlade RH. Isto tako Isto tako ulaskom u EU bilo je potrebno utvrditi državno tijelo nadležno za provedbu financijskih sankcija. Za nadležno tijelo ovaj zakon predlaže Ministarstvo financija sukladno postojećoj praksi u državama članicama EU. Također ovim zakonom uređuje se mogućnost donošenja uredbi Vlade RH kao provedbenih podzakonskih akata u slučajevima kada propisi EU predvidi uređivanje pojedinih pitanja na razini države članice. U slučajevima mjera ograničavanja embarga na oružje i zabrane ulaska u zemlju koji nisu izrijekom regulirani na razini EU, potrebno je na razini države članice prenijeti na odgovarajući način obvezujuće odluke Vijeća EU u odnosu na gore navedena dva pitanja. Prakse drugih država članica razlikuju se u načinu unošenja u svoj pravni sustav. Zbog učestale dinamike donošenja odluka Vijeća EU smatramo prikladnim navedeno pitanje riješiti predloženim izmjenama i dopunama zakona. Ovim zakonom u potpunosti se usklađuje nacionalni pravni sustav sa pravnom stečevinom EU na području provedbe međunarodnih mjera ograničavanja. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH. Poštovani zastupnici slijedom navedenog Vlada RH predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku, sukladno odredbi članka 206.stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora iz osobito opravdanih razloga usklađivanja sa propisima i dokumentima EU iz područje primjene mjera ograničavanja. Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Božinović. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Dame i gospodo. Evo vrlo kratko. U ime kluba HDZ-a naravno da podržavamo kao što je predlagatelj kao što je predlagatelj kazao zaokruživanju acquisa pravne stečevine EU o ovom veoma važnom dijelu funkcioniranja EU. Mislim da ono što će nas u provedbi ovog zakona posebno zanimati, a to je dostupnost podataka koji se odnose na primjenjivost sankcija odnosno mjera ograničavanja. Tu imamo različitu praksu po zemljama, mi smo i do sada primjenjivali na jedan drugi način mjere ograničenja koje bi bile donesene na razini EU, međutim ukoliko idemo od zemlje do zemlje vidjet ćemo da postoji jedan jedan način na koji se ovi podaci čine dostupnim građanima i svim zainteresiranim subjektima pogotovo subjektima iz gospodarstva da na jednom mjestu mogu vidjeti koje su sankcije na snazi, kada su donesene, što Hrvatska od toga sve primjenjuje. Dakle što se tiče ukupnog dijela, mi smo negdje 2010.već donijeli u sklopu pregovora o procesu pristupanja EU Zakon o mjerama ograničenja. Sada naravno s obzirom i na status punopravne članice to sve dobiva jednu novu dimenziju. Međutim evo moja sugestija predlagatelju da se razmisli, a to smo već u nekoliko situacija govorili i kada su u pitanju uredbe i ukupno zakonodavstvo EU tamo gdje je to resorno recimo nadležno u ovom slučaju to je ministar slovenskih i europskih poslova da bude razvidno da se može naći jednostavnim ulaskom na stranice ministarstva koje su to sankcije jer tu nema nikakvih tajnih podataka. Oni su službeni, oni se objavljuju u službenom listu EU dakle da se jednostavno zbog naših ljudi, naših poduzeća koja posluju sa inozemstvom da imaju mogućnost vidjet da li postoji i koje su to zemlje ili neki subjekti prema kojima je EU uvela mjere ograničenja. Evo, toliko u ime kluba HDZ-a, mi ćemo ovaj zakon podržati.